(SDP)** Idemo na točku šest današnjeg dnevnog reda - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 265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 Imamo i amandmane koje je podnio Odbor za zakonodavstvo. Predstavnik predlagatelja još jedanput Miljenko Pavlaković, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva. Gospođe i gospodo saborski zastupnici, evo u slijedu ovog paketa amandmana što se tiče intelektualnog vlasništva pred vama je izmjena i dopuna Zakona o patentu koji se također predlaže da se uskladi sa pregovaračkim stajalištima Republike Hrvatske vezano za poglavlje 7. – Pravo intelektualnog vlasništva. Također napominjem da je to poglavlje zatvoreno 19.12.2008. godine na sastanku Međuvladine konferencije o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji na ministarskoj razini. Glavne izmjene odnose se kao prvo na uređenje instituta svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za lijekove namijenjenim ljudima ili životinjama, te svjedodžba o dodatnoj zaštiti za proizvode za zaštitu bilja. Zakon o patentima kakav je sada na snazi propisuje da svjedodžba može se izdati u slučaju kada je temeljni patent priznat za lijek namijenjen ljudima ili životinjama ili za sredstvo za zaštitu bilja za čije stavljanje u promet je potrebno prethodno odobrenje nadležnog državnog tijela. Tu idemo sa izmjenom gdje svjedodžba se može izdati u slučaju i kada je temeljni patent priznat za proizvod koji je sastavni dio lijek namijenjen ljudima ili životinjama ili sredstva za zaštitu bilja čiji je stavljen, ostaje i dalje na snazi čije je stavljanje u promet potrebno prethodno odobrenje nadležnog državnog tijela. Druga glavna izmjena odnosit će se na pitanje ograničenje učinaka s obzirom na patente iz područja biotehnologije. Važeći zakon o Zakonu o patentu regulira isključivo pravo koji proizlaze iz odredbe članka 59. zakona, a to je da dosadašnja norma je propisivala da je isključivo prava uz određivanje pretpostavke neće se odnositi na biološki materijal dobiven rasplođivanjem i umnožavanjem biološkog materijala koji je na tržištu Republike Hrvatske pušten od strane nositelja patenta ili uz njegovu suglasnost. Članstvom Republike Hrvatske u Europsku uniju taj se teritorij proširuje na čitavo čitavo zajedničko tržište kojeg proizlaze na području Europske unije. Treća izmjena odnosi se na prijevod europskih patenata kao i proširenje europskih patenata. Preciznije se tu uređuje primjena odredbe Londonskog sporazuma. Naime, dosadašnji zakon propisuje njihovu primjenu na europske patente sa učinkom na Republiku Hrvatsku putem Konvencije o priznavanju europskih patenata. Tu se sve nejasnoće reguliraju i prije stupanja na snagu Europskog sporazuma, a postupak po prigovoru odnosi se žalbe okončane nakon njihovog stupanja na snagu. grješke koje su uviđene u primjeni samoga zakona koje se također ovdje u tom dijelu izmjenjuju. Također smo primili amandman Odbora za zakonodavstvo na članak 18. i u ime Vlade prihvaćamo taj amandman. Hvala vam lijepa. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo. Želi li netko od predsjednika od predsjednika odbora uzeti riječ? Ne želi. Otvaram raspravu. Prvi je na redu u ime Kluba zastupnika HDZ-a, zastupnik Krešimir Ćosić. Poštovana gospođo potpredsjednice, poštovani predstavnici Vlade. Evo dozvolite nekoliko riječi. Područje patenata u Republici Hrvatskoj kao što je već rečeno uređeno je osnovnim Zakonom o patentu koji je objavljen u “Narodnim novinama“ 2003., 2005., 2007. i primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine. U okviru procesa stabilizacije i pridruživanja Europskoj uniji kako je propisano odredbom članka 71. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Republika Hrvatske obvezna je zajamčiti razinu zaštite intelektualnog vlasništva sličnu razinu koja postoji u Važna tvrdnja i konstatacija ali i komentar. Uglavnom zaštićujemo i bit ćemo prisiljeni zaštićivati intelektualno vlasništvo onih koji znaju, koji znaju više, koji stvaraju patente, koji investiraju u znanje i to je dio onoga što zovemo gospodarstvo utemeljeno na znanju. To je prva i najvažnija konstatacija koju želim ovdje na uvodu istaknuti. Ovim prijedlogom zakonom nastoji se unaprijediti zaštita intelektualnih prava u određenim područjima koja se odnose na dodatnu zaštitu za lijekove namijenjene ljudima i životinjama, dodatnu zaštitu za proizvode za zaštitu bilja kao i bolju zakonsku zaštitu izuma s područja biotehnologije. S obzirom na važnost ove teme i na njen širi ja bih rekao ne samo gospodarski, nego čak i politički značaj ja bih malo šire komentirao uopće ovo područje patenata, intelektualnog vlasništva i intelektualnih prava. Patentna prava i njihova uloga i mjesto u suvremenim društvima i gospodarstvima izuzetno je važna i tu vrstu intelektualnog vlasništva nastoje sačuvati, zaštititi oni koji ulažu ogromna financijska sredstva u stvaranje novih znanja, novih tehnologija, svega onoga što osigurava konkurentske prednosti na otvorenom svjetskom tržištu. Kad govorimo o patentima onda mi se čini da trebamo itekako brzo promijeniti percepciju o tome što su patenti, kako oni danas nastaju i gdje se stvaraju te intelektualne vrijednosti. Patenti su danas sve više utemeljeni na ozbiljnim znanstveno-istraživačkim djelatnostima, a sve manje na ad hoc idejama, inovacijama briljantnih ili genijalnih pojedinaca. Kroz patente i patentna prava zaštićuju se intelektualna prava sve više institucija i država, najboljih svjetskih laboratorija, a sve manje pojedinaca jer mnogi patenti gospodarstveno utemeljenim za znanju proizlaze iz skupa nacionalnih laboratorija najrazvijenijih država ili multinacionalnih kompanija koje ulažu milijarde dolara ili eura kako bi kroz znanja zaštitila svoje konkurentske prednosti. Jedna od svakako najvažnijih djelatnosti koju dobro znaju svi oni koji su bili uključeni ili vezani uz primijenjena istraživanja odnosi se na komercijalizaciju znanstvenog rada koja se vrlo često svodi upravo na to, patente, zaštite interesa, zaštite uloženog kapitala kako bi se kroz tu vrstu intelektualnog vlasništva zaštitili interesi laboratorija, kompanija, pa i država. Kao što sam rekao, patentni su uglavnom danas karakteristika i privilegija najboljih znanstveno-istraživačkih institucija, laboratorija, a i oblika međunarodne suradnje kroz koje se ostvaruje konkurentnost utemeljena na znanju na otvorenom svjetskom tržištu. No međutim, patentni poneki puta mogu biti i oblik određenih rezervacija onih tržišnih niša koje se čine izuzetno važne i prosperitetne i koje velike kompanije nastoje za sebe, koje nastoje zaštititi kako bi onog časa kad ostvare određenu dobit, određeni konkretan tehnološki rezultat, kad ostvare možda proizvod, zaštitile to u odnosu na moguću konkurenciju. Imao sam nedavno priliku bit sudionik jedne takve konkurencije koja je bila vezana uz jedan znanstveno-istraživački projekt čiji sam osobno voditelj i jedan od mojih suradnika, asistenata je prošle godine držao predavanje o jednom projektu na jednoj američkoj konferenciji i sad nakon završetka izlaganja tog rada, rasprave dignuo se jedan čovjek i rekao je, znate mladi gospodine, to je jako interesantno, to je dobro, to je složeno. Vi sigurno nećete uspjeti realizirati taj konačni proizvod o kojem pričate, ali morate znati da to o čemu vi govorite smo mi već patentirali. Prvi put sam čuo kad se vratio taj moj asistent iz Amerike taj komentar. Što to znači? Razgovarao sam kasnije s kolegama i mnogi drugi su mi rekli, mnoge vodeće multinacionalne kompanije u onim tržišnim nišama u kojima u kojima očekuju određeni prodor nastoje patentima zaštititi moguću konkurenciju i to je vrlo interesantno. Blokiranje komercijalizacije mogućoj konkurenciji kroz patentne ideje. Ne kroz gotove rezultate znanstveno-istraživačkog proizvoda, proizvoda, ne kroz gotov proizvod, nego samo kroz ideju i to je bilo vrlo interesantno i važno iskustvo. Gospodarstvo utemeljeno na znanju, o tome danas često govorimo, ja bih rekao vrlo jednostavno, u svakoj državi je proporcionalno, ne samo kvaliteti istraživanja i razvoja, nego impaktu tog istraživanja i razvoja na svjetsku znanost, ne samo kroz broj objavljenih radova i težinu i kvalitetu tih radova, nego posebno kroz broj patentnih prijava i priznatih patenata na međunarodnoj sceni. Kako to izgleda u Republici Hrvatskoj, možemo pretpostaviti, no isto tako nije suvišno naglasiti da neke vodeće institucije u Republici Hrvatskoj kao što je Institut Ruđer Bošković tome poklanjaju posebnu pažnju i koriste određena sredstva Svjetske banke i drugih financijskih institucija kako bi se rezultati znanstveno-istraživačkog rada, moguće inovacije, mogući patentni te institucije komercijalo zaštitili. Patentima posebno pažnju, kao što sam rekao poklanjaju velike kompanije, prije svega IBM, HP, Intel u onom dijelu koji ja poznajem kao čovjek koji se bavi ili bavio se elektroničkom industrijom, elektronikom, softverom i tako dalje. Prema tome, patenti su onaj završni dio znanstveno-istraživačkog rada koji ima svoju primjenu, koji na tržištima ostvaruje najveću stopu dodanih vrijednosti. I zbog toga gospodarstva utemeljena na znanju nastoje učiniti sve kako bi te visoke stope dodanih vrijednosti komercijalizirale i kako bi upravo kroz te proizvode, kroz patente, kroz istraživanje i razvoj svojim gospodarstvima osigurale visoke stope rasta i visoku, ja bih rekao gotovo nedodirljivu konkurentnost u svim onim ključnim sektorima suvremene industrije, informatičko-komunikacijskih tehnologija, biotehnologije i danas, svakako područje energetike. Kao što smo čuli i nova američka administracija upravo u tom segmentu, upravo toj niši nastoji posvetiti posebnu pažnju kroz vrlo intenzivno istraživanje i razvoj, kroz publikacije, dio toga će biti publiciran, dio toga neće biti publiciran, ali te rezultate u svakom slučaju vodeće kompanije, vodeći laboratoriji nastojati komercijalizirati kroz odgovarajuće patentne kako bi posebno u području obnovljivih izvora energije osigurali vodeću poziciju u svijetu i sukladno tim svojim investicijama i naporima odgovarajuće prihode. Evo, radi se o jednom ažuriranju prijedloga i dopuna zakona, Zakona o patentima. U svakom slučaju, bila je to prilika da se o tom segmentu intelektualnog vlasništva kaže i koja i koja rečenica više jer to područje svakako zaslužuje širu pažnju u svakom društvu, prema tome i u Republici Hrvatskoj. Ne samo pažnju pažnju i brigu znanstvene zajednice, nego bih rekao posebno i odgovarajuću političku pažnju, brigu, ali isto tako i odgovornost i iz svega toga svakako klub Hrvatske demokratske zajednice dati će punu potporu Prijedlogu Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. U ime kluba SDP-a, gospodin zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. Štovani gospodine predsjedniče, štovane predstavnice i predstavnici Vlade, kolegice i kolege zastupnici. već desetak godina pokušava donijeti dogovor oko jedinstvenog sustava zaštite patenata za čitav dvadesetsedmeročlani blok prije koji mjesec je europski povjerenik za obrazovanje i kulturu izjavio da dok se taj dogovor ne donese Sjedinjene Američke Države će nastaviti privlačiti najbolje europske mozgove i zarađivati na njihovoj kreativnosti. Evo, danas imamo prilike i čitati jedan članak iz "Biznis HR-a" o primjeru jednog hrvatskog znanstvenika sa sjajnim izumom koji može imati potencijala na liječenje ili sprječavanje širenja AIDS-a ili hepatitisa, koji je sa svojim patentom otišao u Sjedinjene Američke Države a valja li spomenuti da je dio svog radnog vijeka proveo i u Plivi. Nažalost, naša farmaceutska industrija više nije na visokim granama kao što je bila. I evo, nažalost i hrvatski znanstvenici traže svoju sreću vani. U okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Zakon o patentima spada pod članak 71. koji govori o razini zaštite intelektualnog vlasništva i to je uz članak 73. izuzetno važno za proces pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Široj javnosti članci 71. i 73. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju su manje poznati, nisu toliko interesantni ali Republika Hrvatska kada riješi i ove političke probleme tipa Piranskog zaljeva itd., topničkih dnevnika, ukoliko ne riješi ova pitanja vezana uz zaštitu intelektualnog vlasništva i infrastrukturu kvalitete naći će se pred nepremostivim poteškoćama za ostvarivanje svoga punog članstva u Europskoj uniji. I stoga je zaista pohvalno mi ažuriramo ove zakone i riješimo problematiku industrijskog vlasništva u hrvatskoj legislativi i harmoniziramo ju sa europskom pravnom stečevinom. Teoretičari intelektualnog vlasništva odvajaju patente, žigove, oznake geografskog porijekla i industrijski dizajn kao posebnu granu prava pod nazivom Pravo industrijskog vlasništva a korijeni toga leže još u davnoj godini 1883. kada je u Parizu potpisana Konvencija za zaštitu industrijskog vlasništva koja je uz brojne izmjene i danas sastavni dio svjetskog sustava zaštite navedenih prava posebice patenata. Patentni sustav je na neki način razmjena između izumitelja koji pristaje ili pristaju otkriti cjelokupnom društvu pojedinosti svoga kako bi se omogućio tehnologijski napredak u zamjenu za pravo isključivog raspolaganja tijekom određenog razdoblja svih prihoda koji iz tog patenta proističu. Da bi neki izum mogao biti zaštićen patentom potrebno je ispuniti novost izuma u odnosu na postojeće stanje tehnike i treba izum posjedovati određene inovativne razine odnosno ne smije biti sadržan u predstojećem, podstojećem stanju tehnike niti iz njega proizlaziti. Također, traži se i industrijska primjenjivost izuma odnosno praktična primjenjivost u industrijskom opsegu. Državni zavod za intelektualno vlasništvo je institucija koja vodi poslove oko registracije izuma, oko patentiranja, međutim prema meni dostupnim saznanjima problem nastupa u samom ispitivanju patentibilnosti izuma jer jednom kada se nešto prijavi kao patent treba ispitati da li zaista taj izum zadovoljava sve uvjete koji su potrebni da se ispune da bi on i postao patentom a to je i veoma skup, dugotrajan i kompleksan proces proces koji traži brojne ekspertize. Dobro je da hrvatski Zakon o znanosti i visokom obrazovanju potiče i akademsko poduzetništvo upravo sa ciljem da se ubrza transfer znanja iz područja akademsko-znanstvene zajednice prema gospodarstvu. Štoviše, znanstvenici se i potiču na patentiranje svojih spoznaja, svojih saznanja, izuma. Međutim, nažalost ne u svim područjima prirodnih znanosti podjednako što bi zapravo nekako trebalo i ispraviti kroz sustav zakona koji se tiču znanosti i visokog obrazovanja. Republika Hrvatska je u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju donijela odgovarajuće zakone godine 2003., godine 2005., godine 2007., dakle radilo se o određenim ažuriranjima postojećeg odnosno prvobitnog zakona iz godine 2003. i ovako prostom indukcijom vidimo da svake neparne godine dolazi pred Sabor ovakav zakon pa možemo i nakon 2009. pretpostaviti da će se nešto desiti i 2011. jer uz sve ove razloge koje je štovani kolega državni tajnik rekao zašto se ovaj zakon ažurira jest i činjenica da je u prethodnim verzijama došlo do nekih kontradiktornosti i nekih pogrešaka vezanih uz propise koji su u međuvremenu stupili na snagu, a koji nisu direktno vezani uz proces pridruživanja. Pa se evo ovim zakonom ispravljaju. Dakle, ovo što sam citirao stoji izrijekom u ocjeni stanja, dakle mi jednim europskim zakonom žurnim postupkom između ostaloga ispravljamo i određene greške koje su se desile u prepisivanju. kojim se korigiraju pogreške nastale uslijed prepisa teksta. Pa postavljam pitanje, kako se to može desiti pogreška u prepisivanju teksta teksta koji je usvojio Hrvatski sabor, pa da to izađe u "Narodnim novinama" i onda da mi moramo opet to popravljati kroz naše sjednica. No u svakom slučaju oni prethodni razlozi su dovoljni da se ovaj zakon ažurira ali evo apeliram na Vladu i njene stručne službe da provjere tekst i tipkanje ovog zakona da opet ne bi došao na popravak 2011. 2011. godine ili prije. I završimo ovaj osvrt na područje patentnog prava opet riječima europskog povjerenika za obrazovanje i kulturu koji kaže: "Moramo razmisliti o o nagrađivanju kvalitete, izvrsnosti i talenta u Europi, a to sve uz novac se odnosi i na način rješavanja pitanja prava intelektualnog vlasništva i patenata". Dakle, njegove riječi se mogu doslovce primijeniti i na Republiku Hrvatsku da bi i Vlada kroz svoj sustav zakona i stimulativnih mjera još više morala stimulirati izumiteljstvo, akademsko poduzetništvo i tu opet je hvale vrijedna inicijativa da 50% od 100 kuna se oprašta onima koji su izumitelji a podnesu molbu za patentiranje. Međutim, kao što rekoh problem nastaje u vrlo skupom i kompleksnom postupku koji potom slijedi. I za koji većina izumitelja naprosto nema novca, jer je to vrlo, vrlo skupo. U 2009. godini u europskoj godini programa koji će uključivati razne nacionalne projekte i debate na područjima poput društva temeljenog na znanju održivog razvoja, te primijenjenih umjetnosti i industrija Bruxelles namjerava pojačati svijest o važnosti i kreativnosti inovacija u stvaranju prosperitetne Europe. Nije li vrijeme da se i Vlada aktivnije uključi u ove inicijative još više Državni zavod za intelektualno vlasništvo koji i sam koliko znam svake godine organizira brojna događanja kako bi se ovaj izuzetno važan segment za slobodno kolanje kapitala, usluga i proizvoda učvrstio, te stvorila pravna zaštita, pravni okvir u Republici Hrvatskoj za dolazak ovog kapitala koji je možda najkvalitetniji jer je utemeljen na znanju. Malo je to optimistički tako zboriti ovdje sa saborske govornice u trenutku u kojem se nalazimo, jer ne znamo jesmo li u krizi ili recesiji, ali u svakom slučaju ovakve aktivnosti nas mogu pomoći da se izvučemo iz ove situacije u kojoj nedvojbeno jesmo.

Poštovani predsjedniče Sabora, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Kao i Zakon o industrijskom dizajnu i Zakon o patentu kao dio seta zakona iz područja prava intelektualnog vlasništva donesen je 2003. godine, a njegove izmjene 2005. i 2007. godine. Patent je isključivo pravo priznato za izum koje nudi novo rješenje nekog tehničkog problema, a može se odnositi na proizvod, postupak ili primjenu. On vlasniku osigurava isključivo pravo na izradu, korištenje, stavljanje u promet ili prodaju izuma zaštićenog patentom. On predstavlja vlasništvo čiju uporabu vlasnik može dopustiti drugim osobama na određeno vrijeme davanjem licencija ili ga u potpunosti prenijeti na druge osobe. Suštinski uvjeti koje neki izum mora zadovoljiti za priznanje patenta jesu novost u odnosu na postojeće stanje tehnike, inventivna razina i industrijska primjenjivost. Da bi ostvario patentnu zaštitu za svoj izum prijavitelj je o postupku za priznanje patenta dužan otkriti tehničke detalje svog izuma u opsegu koji omogućuje stručnjaku iz predmetnog područja izradu ili upotrebu izuma. Takav opis izuma postaje nakon određenog propisanog perioda tajnosti javno dostupan svim zainteresiranima. Drugim riječima patentni sustav predstavlja ustvari neku vrstu razmjene u kojoj izumitelj pristaje otkriti društvu pojedinosti svog izuma kako bi se omogućio tehnološki napredak u zamjenu za pravo isključivog raspolaganja tijekom određenog razdoblja. Ovim sadašnjim izmjenama postiže se potpuna usklađenost sa aktualnom pravnom regulativom Europske unije u području prava patenata, ali i npr. sa našim zakonom o zastupanju u području prava industrijskog vlasništva iz 2005. godine, prema kojim se zastupanjem u području prava industrijskog vlasništva osim zastupnika upisanih u registar pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo mogu baviti i odvjetnici i odvjetnička društva upisana u imenik Hrvatske odvjetničke komore. Zakonom se mijenjaju i neke gramatičke greške, pogreške u prijepisu i greške nastale lošim ili pogrešnim prijevodom europskim normi, što upozorava da peta brzina nije za sve terene i da treba više paziti i više stručnih očiju biti uključeno u izradu zakona. Zavidna količina tih pogrešaka upućuje na preveliku indolentnost izrađivača zakona u prethodnim verzijama koju evo sada ispravljaju. Zaključujem. Klub Hrvatske Narodne Stranke će podržati ove Izmjene i dopune Zakona o patentu. Zahvaljujem. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin zastupnik Živko Nenadić. Izvolite Poštovani predsjedniče, uvaženi gosti, kolegice i kolege. U Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju Republika Hrvatska obvezala se uskladiti nacionalni i zakonodavni okvir na području intelektualnog vlasništva sa pravnom stečevinom I stoga je cilj ovih prijedloga, izmjena da u trenutku pristupanja u Europsku uniju bude isti stupanj pravne zaštite na području …/Govornik se ne razumije./… kakav je uspostavljen u državama članicama Europske unije. Postojećim Zakonom o patentu uređena su sva važna pitanja kao npr. predmet zaštite patentom, pravo i postupak stjecanja patenta, licencije, dodatna zaštita, proglašavanje ništavnim i ukidanje rješenje o patentu, europska prijava patenta, međunarodna prijava patenta itd.. A prijedlogom ovih izmjena, prijedlog ovih izmjena odnosi se na uvođenje svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za lijekove namijenjene ljudima ili životinjama, na svjedodžbe o dodatnoj zaštiti za proizvode za zaštitu bilja, dopunjavaju se sukladno pregovaračkim stajalištima odredbe koje reguliraju pitanje ograničenja učinaka s obzirom na patente iz područja biotehnologije. Također se preciznije uređuje i regulira sadržaj prijevoda europskih patenata, dakle, radi se o usklađenju i pojašnjenju odredbi Zakona o patentu sukladno Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i sukladno pregovaračkim stajalištima sa Europskom unijom u poglavlju pravo intelektualnog vlasništva. ove izmjene su jedno poboljšanje i treba ih podržati. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Obavještavam da će Odbor za informiranje, informatizaciju i medije, zapravo da se otkazuje sastanak odbora koji je zakazan danas u 14 sati predsjednik Odbora Nenad Stazić. I još imamo jednu raspravu. Pojedinačnu. Gospodin zastupnik Daniel Mondekar. Izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici svako poboljšanje zakona koje vodi kvalitetnijom zaštiti intelektualnog vlasništva je dobrodošlo, dapače, potrebno. Mi smo država gdje se još često, barem u akademskoj zajednici ljudi spominju one famozne izjave da je kilo mozga dvije marke, naše društvo je još daleko u ovom trenutku od društva znanja ali od određenog stanja u kojem prihvaćamo da je znanje ključni element za razvoj države. I ovaj segment, segment patenata je jedan od onih u kojem mi teorijski daleko bolje stojimo nego u praksi. Patentni su najvećim dijelom produkt znanstvenih inovacija ali na kraju krajeva to priznaje sama država. Ja ću ukratko sada citirati, pročitati dio teksta iz nedavno raspravljene Strategije održivog razvitka Republike Hrvatske gdje jasno stoji: "Na globalnom tržištu uspijevaju oni koji imaju sposobnost i kapacitet inoviranja, kreiranja novih proizvoda i procesa, tržišta industrija. Da bi se sposobnost i kapacitet inoviranja izgradili i održali potrebno je generirati kreativne ideje koje dolaze iz jake i raznolike temeljne istraživačke djelatnosti, raspolagati stvaralačkom dobru …/Govorni se ne razumije./… motiviranom radnom snagom i ostvariti okruženje koje prepoznaje inovativnost i omogućuje da inovacije izađu na tržište. Nastavlja dalje. Da bi se to ostvarilo potrebno je povećati sredstva za znanstvena istraživanja i znanstvenu infrastrukturu kako bi se potaknuo razvitak fundamentalnih ideja i smjerova koji služe kao temelj inovativnosti. To zaista krasno zvuči. Ali kakva je praksa? U praksi Republika Hrvatska da sutra postane članica Europskom unijom bila bi država sa najmanje ponoviti ću, najmanjim javnim investicijama u znanstvene inovacije. A ono što država i daje u znanstvene projekte je dovelo do toga da danas Hrvatska ima golem broj znanstvenih projekata, izuzetno potplaćenih, prosječna vrijednost jednog znanstvenog projekta u Hrvatskoj je 30 tisuća kuna godišnje. Kakva se znanost i kakva inovacija može napraviti sa nešto malo više od 2, 2,5 tisuće kuna mjesečno? Nikakva! Druga stvar su inovatori sami. Nedavno ovdje u Saboru sam razgovarao sa nekolicinom njih koji imaju i registrirane patente i jedan od njih je došao sa nekoliko novih, zapravo inovacija koje su u potpunosti testirane na institutima i fakultetima ovdje u Zagrebu, tražio je pomoć države, jer naprosto proces registriranja je dugotrajan i skup, ljudi za to novce nemaju. Ono što je dobio od države dobio je lijepu šetnjicu, šetao se između Vlade, ministarstva i različitih agencija. Interesa nije bilo, ali za vratom dotle, cijelo vrijeme je imao nekoliko međunarodnih poduzeća koji su mu nudili novce da kupe taj patent. Da bi stvar, budući patent, da bi stvar bila bolja čovjek se kod javnog bilježnika unaprijed išao odreći svih prava u korist Republike Hrvatske, znači njegovo znanje na korist naše države i svih građana. Zaključno, mi imamo kapaciteta u Republici Hrvatskoj, mi imamo pametne ljude koji rade na inovacijama, doduše većinom čak i svojim sredstvima, ono što nedostaje okruženje o kojem ova strategija i priča. Nedostaje okruženje i potpora za inovatore jer još uvijek imamo po primjeru ovoga čovjeka i nerazumijevanje države za inovacije što dovodi do gubitka potencijalnih patenata jer na kraju krajeva inovatori ih prodaju onima koji im daju najviše novaca, to su najčešće strane tvrtke, a kada strana tvrtka to kupi onda za Republiku Hrvatsku je višestruki gubitak i u novcima. Sve leži da se to promijeni u volji države da napravi kvalitetnije okruženje za inovatore i stvaranje patenata, u ovom trenutku praksa pokazuje da te volje još uvijek nema. Hvala puno. Hvala lijepa. Nema više prijavljenih za raspravu. Zaključujem raspravu. Odlučivati će se kada se steknu uvjeti.